sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 136 narodnih poslanika.Radi poslanika.Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Poziv

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice, sumnjam u ispravnost elektronskog sistema i zamolio bih da, u skladu sa Poslovnikom, tražite od stručne službe da prebrojavanjem utvrdi broj prisutnih narodnih poslanika.

odmah.Molim one koji ne žele da budu prebrojani, da napuste salu. Inače će svi morati da budu prebrojani, jer ne radi elektronski sistem. Ne može neko da tvrdi da nije tu ako je

obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove danas niko od poslanika nije prijavio da neće prisustvovati.Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika, obaveštavam da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika, izuzetno za petak, dakle, mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština razmotri predloge akata iz predloženog dnevnog reda.Dostavljen vam je zapisnik Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. 2017. godini.Prelazimo na odlučivanje i stavljam na glasanje zapisnik Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini, održane 11, 12. i 15. maja

Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.Da li se Nemanja Šarović još uvek javlja za reč?Izvolite. Dame i gospodo, povređen je Poslovnik i povređen je veliki broj tačaka Poslovnika i ovo je još jedan dokaz da vi ne želite, čak ni po ovom nakaradnom Poslovniku, da radite

ste nama, gospođo Gojković, dostavili saziv sa velikim brojem tačaka, a nakon toga dostavili nov papir, dopis, kako bi ga nazvali, gde kažete da, u skladu sa članom 86, povlačite prethodni saziv. To nije moguće. Po Poslovniku o radu nije moguće.Član 86. vama daje jednu mogućnost, a to je da predsednik Narodne skupštine može da odloži čas, odnosno dan početka sednice Narodne skupštine, o čemu blagovremeno obaveštava narodne poslanike.Vi nemate mogućnost da povučete, kako ste vi to rekli. Gde postoji mogućnost povlačenja sednice, odnosno povlačenja saziva u Poslovniku? Nigde.To što je predato u međuvremenu 68 tačaka za dopunu dnevnog reda i što bi to trajalo, pa vi to ocenjujete kao zloupotrebu, ali je identična zloupotreba to što vi u minut do deset podnosite saziv kako ne bi mogli poslanici opozicije, u skladu sa Poslovnikom, da predaju predloge za proširenja i za dopunu dnevnog reda i vi kažete – nije mogao niko u istoj sekundi da registruje svih tih 68, ali kako je onda moguće da u 15.30 časova i vi i gospodin Martinović, vi predajete saziv za novu sednicu, a Martinović podnosi zahtev za objedinjavanje svih tačaka rasprave?

da je ovo potpuno nova sednica.Prva sednica nije ni zakazana. Ovde na stolu, koga interesuje, može da vidi šta je urađeno juče u službi.Znači, sednica, saziv nigde nije zaveden, ne postoji vreme, ne postoji ništa. Postoji samo 68 dopuna tačaka dnevnog reda na sednicu koja nije sazvana. Možete izvršiti uvid. Zahvaljujem.Glasaćemo ako insistirate. Ne vodimo polemiku, ne postoji na povredu Poslovnika polemika. Glasaćemo svakako o povredi Poslovnika. Zahvaljujem.(Zoran

Prekršili ste član 154. koji kaže da predlog zakona, pripremljen u skladu sa odredbama ovog Poslovnika, može da uvrsti u dnevni red sednice Narodne skupštine u roku ne kraćem od 15 dana od dana njegovog podnošenja.Vi ste u minut do deset… Mene je zaista sramota da moram o ovome da govorimo na ovakav način. U minut do deset ste zakazali sednicu Skupštine gde ste bili iznenađeni da su naši saradnici predali predloge zakona poslanika Demokratske stranke u 9.59 časova, dakle u zakonskom roku, zakoni pripremljeni i 15 dana pre ovog zasedanja Skupštine.Zatim ste, nespremni da čujete predloge zakona i onoga što je potrebno čuti i mislim da su to sve važne stvari za sve građane Srbije, odložili ovu sednicu, i u pravu je gospodin Šarović da ste samo odložili sednicu, niste zakazali novu, nego ste istog dana sa istim dnevnim redom, sa istim tačkama dnevnog reda odložili vreme zasedanja ove sednice. Bez obzira na to, naši predlozi su validni jer su predati pre početka, dakle 15.30 časova, i mislim da je potrebno da stavite mogućnost svim poslanicima koji su ove predloge podneli.Dakle, zaista na ovakav način urušavamo instituciju Skupštine Republike Srbije. Mislim da je neophodno da date tu priliku, ako to želite i ako mislite da će to doprineti dijalogu u ovoj Skupštini, da će doprineti kvalitetu svih zakonskih rešenja, dozvolite raspravu i dozvolite ono što smo predložili u skladu sa Poslovnikom, jer ovakav način vođenja sednice Skupštine je samo još jedan od argumenata za našu inicijativu koju smo podneli, a to je vaša smena sa mesta predsednice Skupštine Republike Srbije. tome.Predaću nekom drugom da vodi sednicu, da bih vam dala reč, pošto preko uvrede koju ste mi danas uputili neću preći.Znači, kad god se budete javljali vodiće neko drugi. Sa vama da razgovaram ne želim.Član 154. govori, uvaženi poslaniče Ćirić, molila bih vas za malo pažnje: „Predlog zakona, pripremljen u skladu sa odredbama ovog Poslovnika, može da se uvrsti u dnevni red sednice u roku ne kraćem od 15 dana od dana njegovog podnošenja“.Na dnevnom redu su predlozi zakona podneseni 25. oktobra 2016. godine, 15. novembra 2016, godine, 11. aprila 2017. godine, 24. februara 2017. godine, 24. aprila 2017. godine, 11. aprila 2017. godine i tako dalje, do 20. marta 2017. godine. Mislim da je po mom kalendaru prošlo 15 dana. Danas je 26. maj 2017. godine. juče je bio Titov rođendan i Dan Afrike.Znači, Afrike.Znači, na član koji ste se vi pozvali to je nemoguće. Što se tiče vaših dopuna, žao mi je, falsifikat je utvrđen. Predali ste dopune na sednicu koja nije zakazana. Šta imate da raspravite, raspravite sa onima koji su vam pomagali u tim prijavama.Dakle, ovde ispred mene, mene, molim javnost koja je zainteresovana, 250 poslanika da pokaže da jedino saziv nije mogao juče da dobije svoj broj, u delovdoniku nije zavedeno vreme kada je predato, zato što se žurilo da se preda i brzo napiše da su svi predali u 09:59, 68 dopuna na sednicu koja nikada nije zakazana.Hvala vam.Ako smatrate da ipak nije prošlo 15 dana od dana podnošenja zakona, parlament će se izjasniti i o tome jer smo glasali i kada je Božović rekao da zemlja nije okrugla. Znači, parlament može saslušate povredu Poslovnika od poslanika sa leve strane koji pokušava da mi se obrati?

ovo?)Prvo, za vas imam jedno pitanje, ali molim vas da ne teče vreme dok ne umirite vladajuću većinu. Ja uz ovo urlanje zaista ne mogu da govorim i mislim da je to minimum pristojnosti, nešto što i treba očekivati u Narodnoj skupštini.

šta onda znači i kako da shvatimo akt koji je ona potpisala pod brojem 06-2/96-17 koji glasi: Shodno članu 86. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, obaveštavam vas da povlačim saziv za Petu sednicu Prvog redovnog zasedanja, koja je bila zakazana za petak 26. maj, sa početkom u 10,00 Gojković, predsednik Skupštine, tvrdi da je zakazana, a pre minut tvrdi da nije ni bila zakazana. Na šta to liči? Dakle, potpuno je jasno da vi radite šta god hoćete. Kako je mogao biti dostavljen saziv poslanicima, ako nije zakazana? Na koji način?Još jedna bitna zloupotreba. Maločas je Veroljub Arsić u skladu sa članom 88. tražio, odnosno izrazio sumnju u postojanje kvoruma utvrđenog elektronskim sistemom. Poslovnik nalaže da predsednik Narodne skupštine stavi na uvid izvod o prisutnosti narodnih poslanika. Mi to nismo dobili. izvod? Nema ga. Samo je Maja Gojković rekla – neka prebroji služba. Nema na to pravo.Dakle, bili ste dužni prvo da nam stavite na uvid ko je prisutan od poslanika, a onda u skladu sa narednim stavom je predsednik Skupštine bio dužan da obavesti narodne poslanike da sistem za elektronsko glasanje nije u funkciji. Mi takvo obaveštenje nismo dobili. Bez takvog obaveštenja nije moguće da se prebrojava ovde bilo ko. dobili ste naknadno, nisam mogao da vratim od početka vreme, ali ste dobili dodatnih 30 sekundi.Dobićete odgovor od predsednice Narodne skupštine Republike Srbije.Želim

jer to je vaša obaveza.Dakle, postoji laž da sednica nije zakazana, a mi smo dobili saziv.Postoji druga laž, da je sednica otkazana. Kako može da bude otkazana ako se kaže da nije zakazana?Postoji ponovna laž, da se ponovo zakazuje ista sednica, što je nemoguće.Prema da jedno opšte nepoštovanje dostojanstva Skupštine, jedno nerazumevanje metafora, jedan potpuno bestijalan odnos skupštinske većine prema nama dovedete u red, a bilo bi najbolje da gospođa predsednica podnese ostavku, da povede svoje prijatelje i saborce tamo gde bi mogli da svojim ponašanjem dobiju neku nagradu. To ovo nije.Skupština Srbije je mesto gde se donose zakoni, gde se poštuje procedura, gde se čuva Srbija na najbolji način. Arlaukanje je ukinuto i u afričkim parlamentima, i to je jako dobro. Nadam se da ćemo uskoro doći do toga da i srpski parlament ima tako lep običaj. Hvala vam.

Hvala poslanicama na podršci koju su dali svim ženama koje se bave politikom. Hvala vam

stavom poslanica Skupštine Srbije, gde tražimo da se najoštrije ne osudi, zaista, najoštrije sankcioniše u okviru Poslovnika Skupštine Srbije ponašanje poslanika Zorana Živkovića, verbalni napadi na konkretno predsednicu parlamenta Maju Gojković.Ali, Maja Gojković je samo simbol, ime i prezime svake žene koja je u Skupštini Srbije, posebno mislim na poslanice. Nije smelo da bude dozvoljeno Zoranu Živkoviću da danas jednu reč ovde progovori. Ono kako se on ophodio prema ženama, to se do sada nije dogodilo. Nagoveštavalo se, moglo se videti u pozadini obraćanja prema ženama, ali da konkretno izgovori reč u holu Skupštine Srbije, da niko ne reaguje, da nemamo reakciju medija i javnosti na to. Ako vam smeta ime Maja Gojković, smeta li vam ime institucije predsednika Skupštine Srbije? To je uvreda i za tu poziciju. Pogledajte višeslovna vređanja koja su se dogodila, i niko da ne odreaguje. To je ljudima jako zanimljivo. Samo se igraju, žele da od ovoga napravimo rijaliti, kao što su neki započeli da se bave ovim.Ovo je dan kada treba da ustanemo i kažemo da je sa vređanjem žena, posebno žena u parlamentu, o dostojanstvu parlamenta je drugi osnov o kojem ćemo govoriti, mora da se prestane.Ne dozvoljavam i pozivam koleginice da mi se pridruže, bez obzira kojoj političkoj partiji pripadaju, da se nastavi rad u parlamentu dok ne odlučimo o sankcionisanju Zorana Živkovića. Sramota je da se usudio da govori ovde pred svima nama kada nas je nazvao prostitutkama. Želim podršku. Hvala.

i gospodo narodni poslanici, ja se damama u ime poljoprivrednika izvinjavam. Moj kolega poljoprivrednik nije baš čist poljoprivrednik. To su ovi seljaci iz grada.Reklamiram član 103. st. 7. i 8. To je zloupotreba povrede Poslovnika koju je izrekao moj kolega poljoprivrednik.Kao neko ko je osudio njegov istup, bez obzira što on za sebe misli da je najlepši i najpametniji i da su svi drugi za njega elitu ispod njega, ispod njegovog šefa, koji se zove, čini mi se, Saša Janković. U poslednja dva, tri dana imali smo dva ekscesa koja su bila prema damama i kao neko ko će ih uvek štititi, kao neko ko živi na selu, kao neko ko je svestan šta sve žene znače za neko domaćinstvo, ja sam se takođe priključio osudi tog postupka, ali vas molim da imate razumevanja za mog kolegu. Voleo bih da se on izvini i da se ovaj problem prevaziđe.Što se tiče njegovog kršenja Poslovnika, mislim da treba da primenite neku sankciju, budući da ste bili previše blagi prema njemu, koje su predviđene članom 108. je osudio preletanje iz stranke u stranku, a evo, osudiću i ja, ali on, ukoliko želi to da osudi treba samo da pogleda malo na svoju levu stranu i sve će mu oko preletačenja biti jasno.Nekad ljudi, kada hoće da uvrede, iz mržnje kada žele da uvrede, a to se odnosi na njega i na njegovog šefa Sašu Jankovića, kad nešto izreknu, želeći da uvrede nekog drugog, u stvari uvrede samog sebe. I to se odnosi na mog kolegu poljoprivrednika. Hvala.

red na sednici Skupštine kontroliše predsednik Skupštine. Mi smo malopre prisustvovali nečemu što se retko dešava.Kada je predsednik odsutan, onda potpredsednik predsedava Skupštinom, a mi smo očevidci da je predsednik sedeo ovde, a potpredsednik je vodio Skupštinu Skupštinu i ako već želi da menja Maju Gojković u potpunosti, bar da preduzima mere prema određenim poslanicima koji nemaju ni načina, niti želje da saslušaju kolegu koji suprotno misli, a vi gospođo predsednice Skupštine morate da vodite računa, ne smete da pravite diskriminaciju.Može vama da se sviđa ili ne sviđa izjava bilo kog poslanika, ali morate jednako i isto, dok predsedavate Skupštinom, da postupate prema svakom poslaniku. Druga je stvar da li ćete vi polemisati preko sredstava javnog informisanja ili ne, ali kad sedite na tom mestu morate jednako tretirati sve poslanike. Da li je poslanik, u ovom slučaju Živković, povredio vas, povredio koleginice, o tome može da se raspravlja i na odborima, može i na ovoj Skupštini, ali ne smete tako da postupate.(Marija

jer ona ne postoji uopšte sa imenom i prezimenom, ona je nas srpske radikale nazvala majmunima. Prema tome… **Maja Gojković** Poslaniče, isključiću vas, da ne bih primenila i da vam ne bi dala opomenu zato što ste nastavili da vređate žene koje se bave politikom.Član 27. govori o tome da predsedavajući da predsedavajući vodi sednicu i da predsedavajući odgovora za red.Sada ste prvi put čuli snagu ženske solidarnosti u parlamentu Republike Srbije. Na to treba da budete ponosni, bez obzira šta lično mislili o ženama koje se bave politikom. Neću ih nikada prekinuti, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju, kada se budu solidarisale, konačno posle toliko godina, sa ženama koje se bave politikom. Očekivala sam da to urade i druge koleginice u ovom parlamentu. I zaista ću se uzdržati da ne pročitam fantastičnu izjavu poslanika, koga danas poslanici bojkotuju, šta je rekao o ženama koje se bave politikom.(Zoran nastavićemo da radimo.Dozvoliću još jednu povredu Poslovnika, onda ću napraviti pauzu da bi u skladu sa Poslovnikom mogla da nastavim sa radom i omogućim poslanicima da danas rade.Reč

i držim zbog javnosti da istaknem nešto jako važno, a to je da je čista laž da je došlo do bilo kakvih falsifikovanja, kao što je ovde rečeno. Niko od nas narodnih poslanika ne može ništa da falsifikuje. Ključ je očigledno u pisarnici i u službi, odnosno u pokušaju manevra koji vam je u ovom trenutku i u ovom danu pošao za rukom, a to je da narodni poslanicima opozicije ne dozvolite ni njihovo vreme koje im pripada po predlozima za dopunu dnevnog reda.Znam reda.Znam da je svima vama izuzetno teskobno vreme od četiri do pet sati, koliko traje svaki početak svake sednice, kada se utvrđuje dnevni red i kada mi imamo gotovo 70 predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda. To je jedino vreme kada narodni poslanici opozicije mogu da govore u miru, neometani u svoja po tri minuta po predlogu zakona, bez prava na repliku bilo koga drugog, bez kršenja Poslovnika, što znači da jedino dragoceno vreme kada neometano možemo da govorimo jeste upravo utvrđivanje dnevnog reda. Sada ste našli manevar kako da nam i to uskratite. To je suština ove gimnastike sa vremenom, odnosno tzv. odlaganjem sednice od 10.00 sati na 15.30 sati.Želim da javnost sa tim bude upoznata i da i poslednju vremensku mogućnost koju narodni poslanici opozicije, ponavljam, imaju pred svima drugima koji pokušavaju bukom i polnim i rodnim temama da skrajnu ovu važnu temu jeste ta da nam i to vreme oduzmete. Hvala. Hvala vama što ste se pozvali na član 105. i zloupotrebili povredu Poslovnika.Član 105. govori da niko ne može da govori na sednici Narodne skupštine pre nego što zatraži i dobije reč od predsednika, zatim da može da govori samo sa poslaničkog mesta u sali sednice Narodne skupštine po dobijanju reči, sa govornice govornice u sali mogu da govore predsednik Republike, predsednik Vlade, druga lica, što vi niste, po odobrenju predsednika Narodne skupštine i niko ne sme da priđe govornici dok mu predsednik Narodne skupštine to ne odobri.Kako nemate poslaničku grupu i ne mogu da vam oduzmem dve minute zbog zloupotrebe Poslovnika, a ne želim da vas kaznim zbog toga što pokušavate da opravdate ono što se desilo juče i danas u parlamentu, na vama je da odlučite da li hoćete da glasamo o zloupotrebi povrede Poslovnika iz člana 105. ili to ne želite. Tepić: Ne.)Naravno da ne.Pozivam vas još jednom da dođete da vidite da je 68 dopuna dnevnog reda predato u 9.59 sati, a tu se nalazi vaše ime uvažena Nemojte da okrivljujete radnike pisarnice, jer kada budete čuli šta oni imaju da kažu, pod kakvim pritiskom moraju da rade, da zavode ove dodatne dopune tačaka dnevnog reda, pa su možda i zaboravili da zavedu osnovni akt, a to je sazivanje. Možda su i zaboravili, ali čućemo i njih ovih dana kada se malo budete suočili sa tim da vam ova najnovija ujdurma sa dopunom dnevnog reda slučajno nije uspela, jer se javio načelnik Odeljenja za pripremu sednice i rekao – predsednice, ne znam šta da radim, posle sat i po imam novih 68 tačaka, a nema ih u elektronskom sistemu po vremenu 9.59 sati. Uostalom , svako to može da utvrdi. Hvala.Nastavljamo sa

sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlogu za stavljanje na dnevni red akta po hitnom postupku i predlogu za spajanje rasprave.Narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković predložili su da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja stanja u medijima nakon procesa privatizacije.Kako

predlog.Narodna poslanica Maja Gojković, na osnovu člana 92. stav 2, člana 157. stav 2, člana 170. i član 192. i 193. Poslovnika Narodne skupštine predložila je da se obavi, zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o pružanju doprinosa u resursima multidimenzionalnoj integrisanoj misiji Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA); Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o osnivanju Balkanskih vojnomedicinskih snaga; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o vojno-tehničkoj saradnji;

Predlogu odluke o Nacionalnom programu javne železničke infrastrukture za period od 2017. do 2021. godine; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju, zaključenog razmenom nota; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne administrativne regije Hong Kong Narodne Republike Kine o vazdušnom saobraćaju; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju;

sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o obavljanju plaćene delatnosti članova porodice članova diplomatskog

između Republike Srbije i Republike Portugal o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša; Predlogu zakona o potvrđivanju o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Iraka o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i i službenih pasoša; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma.Stavljam

sam vas, samo da završim radnju glasanja. Apsolutno sam svesna toga što želite da uradite, sačekajte samo par sekundi, da završim ovo što sam započela.(Nemanja

26.Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini, u celini.Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice.Obaveštenje o pozvanima na sednicu, kao što vidite dobili smo ovlašćenje, pozvani su svi ministri iz Vlade Republike Srbije, zajedno sa njihovim saradnicima da prisustvuju danas na ovoj sednici.Samo

sve ćemo po Poslovniku da radimo.Saglasno članu 192. stav 3, čl. 193. i 170, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres tačaka jedan do 21.Pre nego što dam predstavnicima predlagača, dajem reč poslaniku Nemanji Šaroviću, da kaže u čemu sam povredila Poslovnik. Izvolite.

Gospođo predsedniče Parlamenta, nažalost, vi ste zakasnili sa tim što ste mi tek sada dali reč po Poslovniku, jer moja primedba se upravo odnosila na onaj odnosila na onaj deo o utvrđivanju dnevnog reda i smatram da bi bilo veoma bitno i važno, da ste mi u skladu sa Poslovnikom dali reč onda kada sam je zatražio. Zapisnika radi, istine radi sada ću vam to reći.Vi ste prekršili, pored člana 27, prekršili ste i član 153, koji kaže da ako predlog zakona nije pripremljen u skladu sa ovim Poslovnikom, predsednik Narodne skupštine zatražiće od predlagača da ga uskladi sa odredbama ovog Poslovnika, pri čemu će precizno navesti u čemu se sastoji ta neusklađenost. Svi praktično predlozi današnji za dnevni red su po hitnom postupku i vi ste gospođo Gojković, malopre, odgovarajući predstavnicima opozicije rekli kako su ti predlozi u skupštinskoj proceduri…Gospođo

Poslaniče, da li ćete da ocenjujete moje fizičke sposobnosti da li dobro vidim ili čujem ili ćemo čuti povredu Poslovnika?

da Predlog zakona nije pripremljen u skladu sa ovim Poslovnikom, te predsednik Narodne skupštine može da zatraži, ili zatražiće od predlagača da ga uskladi sa odredbama ovog Poslovnik, pri čemu će precizno navesti u čemu se sastoji ta neusklađenost, pod uslovom da neusklađenosti ima tražila

multilateralnog Sporazuma o formiranju Balkanskih vojnomedicinskih snaga i Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o pružanju doprinosa u resursima multidimenzionalnoj integrisanoj misiji Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA).Bilateralni sporazum sa Vladom Republike Belorusije i Vladom Slovačke Republike potpisani su u Bratislavi 5. decembra 2016. godine i u Minsku 26. januara 2017. godine. Saradnja u oblasti odbrane sa Slovačkom Republikom može se oceniti kao dobra, sa mogućnošću daljeg intenziviranja i unapređenja, te ostvarivanje pomenutih oblika saradnje, neophodno je zaključivanje opšteg ugovora o saradnji u oblasti odbrane, kojim bi se navedena pitanja pravno regulisala. Takođe i vojno-tehnička saradnja sa Republikom Belorusijom se bliže uređuje ovim sporazumom sa mogućnošću daljeg razvijanja i unapređenja, a za ostvarivanje konkretnih oblika iz oblasti vojno-tehničke saradnje, neophodno je i zaključivanje ugovora o vojno-tehničkoj saradnji, kojim se navedena pitanja opredeljuju.Stupanjem na snagu navedenih sporazuma ustanovljava se i pravni osnov za neposrednu saradnju ministarstava odbrane, kao i sa druge strane i oblike saradnje u oblasti odbrane za koju ugovorene strane budu zainteresovane, čime se i intenzivira i ujedno proširuje dosadašnja saradnja Republike Srbije sa Republikom Belorusijom i Slovačkom Republikom.Pored bilateralne saradnje, u mnogome se doprinosi značaju i uticaju Republike Srbije u ovom delu, ali i u čitavoj Evropi od izuzetnog je značaja i učešće naše države u regionalnim i međunarodnim organizacijama. Tako je Republika Srbija pored Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Slovenije osnivač Balkanskog vojnomedicinskih snaga. Ideja za formiranje ovih snaga počinje da se operacionalizuje aprila 2011. godine kada je formirana Grupa za procenu Balkanskih vojnomedicinskih snaga. Republika Srbija je predsedavala ovom grupom u periodu od 2013. godine, u tom periodu je izrađen i koncept Balkanskih vojnomedicinskih snaga. Kao smernice za izgradnju ovih snaga svrha Balkansko vojnomedicinskih snaga je da na održiv način obezbedi medicinsku podršku nivoa dva u operacijama reagovanja i u kriznim situacijama, kao i da brzo reaguje na širok spektar situacija, otklanjanja posledica prirodnih katastrofa u regionu.Tokom Druge regionalne vojnomedicinske konferencije, održane u septembru 2013. godine u Beogradu, doneta je odluka da u Skoplju bude stacionirana stalna organizacija Balkansko vojnomedicinskih snaga kao mirnodopski organ koji je odgovoran za organizovanje i planiranje aktivnosti obuke, kao i mirnodopske i nepredviđene operacije Balkanski vojnomedicinskih snaga.Posle napominjem da vojnomedicinski koncepti Republike Srbije predstavljaju komparativnu prednost Republike Srbije u odnosu na druge države iz regiona zapadnog Balkana. Pozitivan efekat predstavlja i činjenica da Republika Srbija učešćem u Balkansko vojnomedicinskim snagama prepoznaje značaja regionalnog udruživanja i deljenje resursa, kao i da je spremna da preduzme vodeću ulogu u prvoj rotaciji. Takođe učešćem u navedenim snagama, u velikoj meri doprinosi razvoju bilateralnih odnosa izgradnji, saradnji i poverenju u regionu zapadnog Balkana kao i unapređenju vlastitih odbrambenih kapaciteta i sposobnosti za aktivno učešće u procesima saradnje zajedničkog delovanja sa drugim državama i subjektima međunarodnih odnosa u izgradnji nacionalne, regionalne i globalne bezbednosti.S tim u vezi, jedan od postupaka koji je prethodio uspostavljanju Balkansko vojnomedicinskih snaga i početku primene Sporazuma između Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o osnivanju Balkanskih vojnomedicinskih snaga, koji je od strane Vlade Republike Srbije potpisan u Beogradu 14. januara 2016. godine.Dame i gospodo narodni poslanici ne umanjujući značaj bilateralne i regionalne saradnje

Upotrebom Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama Republika Srbija se svrstava u red država koje aktivno učestvuju u uspostavljanju i očuvanju mira i stabilnosti u svetu. Time se takođe značajno doprinosi izgradnji ravnopravnog partnerskog odnosa sa državama članicama UN.Potvrđujući UN.Potvrđujući spremnost da se pripadnici Vojske Srbije angažuju u multinacionalnim operacijama, Republika Srbija jača sopstvenu bezbednost, doprinosi miru i stabilnosti u svetu, kao i u rešavanju svih spornih pitanja mirnim putem. Odlukama o upotrebi, učešću i upućivanju pripadnika Vojske Srbije u mirovnim operacijama UN u Centralnoafričkoj Republici i vojnu operaciju EU u Centralnoafričkoj Republici, 2014. godine je započeto učešće Republike Srbije u misijama u Centralnoafričkoj Republici i angažovanjem kapaciteta Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.Memorandumom o razumevanju između Vlade Republike Srbije i UN koji je potpisan 2. novembra 2015. godine uspostavljaju se administrativni, logistički i finansijski uslovi kojima se reguliše doprinos Vlade Republike Srbije u vidu osoblja i usluga obezbeđenih za podršku multidimenzionalnoj i integrisanoj misiji „Minuska“, kao i obaveza Odeljenja UN za mirovne operacije prema Republici Srbiji.Svrha ovog Memoranduma o razumevanju je definisanje međusobnih obaveza i prava u oblasti administracije, logistike i finansija, čime se reguliše doprinos u vidu osoblja i usluga koje Vlada Republike Srbije obezbeđuje kao podršku multidimenzionalnoj i integrisanoj misiji u Centralnoafričkoj Republici.Privremena Republici.Privremena primena predmetnog memoranduma od njenog je stupanja na snagu važna je za Republiku Srbiju i u skladu je sa pozitivnim propisima Republike Srbije, a bila je neophodna iz razloga već otpočetog učešća pripadnika Vojske Srbije u ovoj misiji, kao i uštedi troškova koji nastaju s tim u vezi. Takođe Republika Srbija ostvaruje pravo na dobijanje naknade UN na ime angažovanja ljudstva u zoni Mirovne operacije „Minuska“.Potvrđivanjem predloženog memoranduma Republika Srbija zvanično postaje kontributor snaga u Mirovnoj operaciji „Minuska“ i ravnopravan partner sa ostalim državama, kontributorima snaga.Gospođo predsednice, dame i gospod narodni poslanici, predlažem da Narodna skupština potvrdi predložene zakone kojima se potvrđuju četiri međunarodna ugovora, odnosno da se izglasa zakon koji potvrđuje Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o vojno-tehničkoj saradnji, zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Slovačke Republike o saradnji u oblasti odbrane, kao i zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o osnivanju Balkanskih vojnomedicinskih snaga, kao i Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i UN o pružanju doprinosa u resursima multidimenziolanoj integrisanoj misiji UN za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici

Hvala lepo.Da lepo.Poštovana gospođo predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, pred vama se nalazi Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala.Vlada Republike Srbije polaže zaista veliku pažnju očuvanju našeg istorijskog nasleđa, kulturi sećanja. Naš narod je uvek bio na pravoj strani istorije, a nezamislive žrtve koje smo podneli tokom naše istorije zaslužuju i pažnju, kao što zaslužuju i sećanje.U 40 država sveta razvejane su kosti naših sunarodnika, u 40 država sveta nalazi se ukupno 676 srpskih memorijala. Do sada imamo potpisane sporazume sa Slovačkom i Ruskom Federacijom o očuvanju naših memorijala. Verujem da ćemo imati vašu podršku i da ćemo potpisati i sa Češkom Republikom. Ostalih 37 zemalja nemamo.Za ubuduće želim da vam kažem da će Vlada Republike Srbije raditi, već smo počeli razgovore sa većinom zemalja, da sa svakom od ovih zemalja obezbedimo zakonsku mogućnost da čuvamo grobove naših predaka, kao što verujemo da i oni žele da čuvaju svoje.Na teritoriji Češke Republike

naših interniraca, zarobljenika. Ostavili su tamo svoje kosti. Mi se trudimo da sačuvamo sećanje na njih, trudimo se da sačuvamo dostojanstvenu uspomenu na njih, ali ovaj zakon nam je potreban da bismo imali legitimnu, legalnu mogućnost da platimo održavanje groblja i ako i sada plaćamo dobar deo, iako plaćamo čuvara, iako smo uvek tu da pokrijemo sve što je potrebno da bi se sačuvalo sećanje na našu slavnu istoriju, ali ovakvi zakonski osnovi su neophodni da bismo mogli na dostojanstven i zakonom uređen način da se odnosimo prema našem spomeničkom nasleđu. nasleđu. Više od toga, više od novca, više od svega onog što mi prevaziđemo u neposrednom razgovoru sa predstavnicima drugih zemalja jeste naša poruka da Srbi pamte svoju istoriju i gde god se nalazila mi ćemo biti tamo da sa ponosom, sa tugom, sa pijetetom obeležimo mesto stradanja naših predaka.Nemamo razloga da se stidimo svoje istorije, nemamo ni jednog jedinog razloga. Naši preci nas nisu nigde obrukali zato ne smemo ni mi njih da obrukamo svojim ponašanjem. NJihova smrt ne sme da bude obrukana našim životom. Zato vas molim i tražim vašu podršku i za ovaj zakon, kao što ću vas moliti i nadam se za još 37 zakona, da u svakoj zemlji gde se nalazimo sačuvamo uspomenu i sećanje na naše pretke. Hvala.

pripala čast da nekoliko predloga različitih akata obrazložim pred vama. Jedan se odnosi direktno na nadležnosti koje pripadaju ministarstvu kojem ja rukovodim, dok je nekoliko propisa koji se tiču Sektora saobraćaja. Pokušaću u narednih nekoliko minuta da vam približim koji su razlozi zbog kojih bih vas pozvao da u danu za glasanje podržite ove zakonske predloge.Što se tiče Pariskog sporazuma, odnosno Zakona o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza, mi smo pre nekoliko nedelja razgovarali ovde o Doh-a amandmanima i imali, mogu reći, jedan široki konsenzus u pogledu prihvatanja svih onih odredbi koje su tu bile sadržane. Ali, moram samo reći na početku da čitava priča počinje sa okvirnom Konvencijom UN o promeni klime iz 2001. godine, a kasnije se nadovezuje na Kjoto protokol i onda na Doh-a amandmane koje smo usvojili 21. aprila 2017. godine. Čitav ciklus ovih sporazuma zatvara se sa ovim Pariskim sporazumom, za koji je neophodno da ga ratifikuje 55 zemalja potpisnica, odnosno najmanje 55% od ukupnih globalnih emitera.Mogu da kažem da smo se mi kao zemlja vrlo brzo uključili u ovaj čitav proces i među prvih deset zemalja definisali svoje ciljeve, koji nam je to, da tako kažem, target koji moramo da uvrstimo i u naše zakonodavstvo i u realnom životu da implementiramo kako bismo se na uspešan način borili sa ovim globalnim emisijama gasova. Naša zemlja je utvrdila da je taj naš cilj kome ćemo težiti 9,8% do 2030. godine u odnosu na referentu tačku, a to je 1990. godina.Pomenuti cilj je zasnovan na postojećim sektorskim dokumentima koji se tiču strategije u oblasti energetike, oblasti saobraćaja, u oblasti poljoprivrede, u oblasti otpada. Dakle, jedna široka lepeza sfera društvenog života koja je uključena i s kojima mi nameravamo da na ovaj način rešimo jedan od problema s kojima se svet na globalnom nivou sreće. Pre svega kroz aktivnosti koje će se ticati investicija u unapređenju energetske efikasnosti, a tu najviše imamo posla, kroz korišćenje alternativnih izvora u oblasti zagrevanja naših gradova, najviše kroz toplane, kroz aktivnosti koje se tiču poljoprivrede, kroz aktivnosti koje se tiču saobraćaja. Možda će na početku ličiti da neki propisi, neki sporazumi, o kojima ću kasnije govoriti, u oblasti saobraćaja nemaju nikakve veze sa ovim Pariskim sporazumom, ali imaju i te kako veze. Danas je svet multidisciplinaran i moramo na različite načine da ga posmatramo.Neko će postaviti pitanje - kakve mi konkretne koristi imamo od ovoga, osim što imamo troškove

staklenu baštu? Imamo dva jako dobra izvora finansiranja. Jedan je Globalni fond za životnu sredinu i Zeleni klimatski fond. Svedoci ste svi da dolazi do promena klima, da nam se one naročito dešavaju u poslednjih nekoliko godina, da imamo jako puno problema, a pogotovo u poljoprivredi i upravo su ova dva izvora koja nam stoje na raspolaganju sa finansiranjem mogućnosti koje možemo da koristimo kako bismo unapredili našu poljoprivrednu proizvodnju i na taj način smanjili negativne efekte koji se dešavaju u našoj klimi, odnosno koji se pojavljuju sa sušom, visokim temperaturama ili sa poplavama.Jedan propis, odnosno jedan nacionalni program, koji je po meni jako u vezi sa svim ovim, jeste par pitanja koja se tiču javne železničke infrastrukture, odnosno donošenja odluke o Nacionalnom programu javne železničke infrastrukture. Prosta je stvar, železnice i transport vodom su upravo u najdirektnijoj vezi sa smanjenjem zagađenja životne sredine koje proističe najčešće iz drumskog saobraćaja.Ovaj nacionalni program javne železničke infrastrukture za period 2017-2021. godine proističe iz Zakona o železnicama i u tom nacionalnom programu definisani su prioriteti u pogledu izgradnje, rekonstrukcije, održavanja javne železničke infrastrukture. U njemu su definisani svi projekti koji treba da unaprede javnu železničku infrastrukturu, definisane su oblasti gde je urađena projektna dokumentacija i to u vrednosti od 2,3 milijarde evra kolika je vrednost tih projekata. Isto tako su definisani i oni projekti koji se tiču izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javne železničke infrastrukture za koje se izrađuju trenutno projekti.Prioritet u ovom nacionalnom programu sigurno da će imati izgradnja javne železničke infrastrukture u okviru Koridora 10 i u okviru barske pruge. Dosta je time i urađeno u prethodnom periodu sa restrukturiranjem „Železnica Srbije“, gde smo dobili jednog subjekta koji se isključivo bavi infrastrukturom i dva subjekta koja se posebno bave transportom transportom robe, a drugi koji se bavi transportom putnika.Javnosti radi, mi imamo negde oko 3.739 kilometara pruge.

Da ne bi neko imao bilo kakvu dilemu, jesu prioritet ovi glavni pravci koji postoje, ali isto tako i pruge koje su regionalnog i lokalnog karaktera su obuhvaćene ovim programom.Jako je važno reći da je nama neophodno da javnu železničku infrastrukturu oplemenimo ovim projektima, rekonstrukcijama, iz jednog prostog razloga, jer budućnost transporta je u transportu železničkom prugom. Vi ste svedoci da je ovih dana i u Kini, u okviru Projekta „Pojas-put“, najviše bilo priče oko izgradnje železničke pruge od Beograda do Budimpešte. Upravo u okviru ovog nacionalnog programa je sadržana izgradnja, odnosno rekonstrukcija ove pruge kako bi mogla njome da se prevozi roba od Budimpešte, pa dole do Pireja. Jer, nemojte zaboraviti da je i Grčka pre nekoliko dana sa Kinom potpisala akcioni plan kako da unapredi svoju infrastrukturu i kako da svoje lučke kapacitete stavi potpuno u funkciju kako bi roba što brže mogla železničkom prugom da ide na pravcu od Pireja, preko Beograda, pa gore do Budimpešte i kako bismo imali jedan brzi transport, koji do sada nismo imali, a koji će se razvijati na prostoru od Novog Sada do Budimpešte brzinom od 200 kilometara Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju i sporazuma koji se tiču vazdušnog saobraćaja koji su povezani sa Republikom Hrvatskom i sa Hong Kongom, administrativnim područjem, mislim da treba reći da se baca akcenat na trgovinu, a naročito u ovom delu koji se odnosi na trgovinu sa Rusijom. Pre svega u pogledu dozvola, povećanju kontingenta dozvola koji se stavljaju na raspolaganje i Srbiji i Rusiji, iz jednog prostog razloga što mi od 2008. 2016. godine imamo nagli porast trgovine, a naročito u oblasti poljoprivrede.Mi smo 2008. godine imali osam i po hiljada tona jabuka koje su transportovane iz Srbije na prostoru Rusije, a danas imamo već 160.000 tona. Upravo ovakve stvari su uslovile da dođe do donošenja, odnosno izmena ovih sporazuma koji se tiču drumskog saobraćaja, kako bismo sve više i više mogli da koristimo prednosti koje nam donosi Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom, odnosno sa celokupnom Evroazijskom unijom. Ista stvar je i sa Kinom. To su stvari koje će nam za budućnost koristiti i kojima ćemo biti vrlo verovatno, kako su uspostavljeni ovi bazni sporazumi, sve više i više konzumenti, i naši proizvođači, odnosno naši transporteri i svi oni koji učestvuju u ovom lancu.Što se tiče vazdušnog saobraćaja, tu imamo dva sporazuma. Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Vlade Specijalne administrativne regije Hong Kong Narodne Republike Kine o vazdušnom saobraćaju i Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju. Bezbednost na prvom mestu, mogućnost komunikacije sa dalekim prostorima kao što je ova Specijalna administrativna oblast, to su razlozi zašto vas pozivam da u danu za glasanje podržite ove predloge sporazuma i izmena sporazuma, a i ove prethodne zakone koji su bili na raspolaganju. Hvala vam puno. **Maja

Hvala, poštovana predsednice.Meni je stvarno drago da vas vidim, nisam vas odavno video i žao mi je što nisu svi ovde prisutni, nadao sam se da ćemo polemisati danas, ali obično njih nema.Na dnevnom redu današnje sednice Narodne Skupštine je devet predloga zakona iz nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova. Reč je o međunarodnim sporazumima. Reč je o tri grupe zakona. Prvi je Zakon o potvrđivanju Sporazuma o statusu i funkcijama Međunarodne komisije za nestala lica. Reč je o sporazumu koji smo mi potpisali 16. decembra 2015. godine u ime Vlade, time je Republika Srbija postala osnivač Međunarodne komisije za nestala lica, sa mogućnošću učešća u procesu odlučivanja. To je za nas jedna veoma važna činjenica, jer ćemo time svakako moći da računamo na naše prisustvo i učešće i podršku Međunarodne komisije u rešavanju sudbine nestalih lica srpske nacionalnosti, kao i državljana Republike Srbije drugih nacionalnosti. Ovde u ovome ne vidim da postoji neki razlog da detaljnije obrazlažem ovaj zakon.Druga grupa zakona jesu sporazumi između vlada o obavljanju plaćene delatnosti članova porodica članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva. Sporazumima o bavljenju plaćenim poslovima članovima porodica članova diplomatskih ili konzularnih predstavništava između dve države na recipročnoj osnovi omogućava se zapošljavanje uz naknadu članova porodica diplomatskog i drugog osoblja države imenovanja, u skladu sa unutrašnjim propisima države prijema. U poslednjim decenijama zaključivanje ove vrste bilateralnih ugovora postala je uobičajena međunarodna pravna praksa. Na osnovu ovog sporazuma, članovi porodice, osoblja diplomatskih ili konzularnih predstavništava države imenovanja zaposleni u državi prijema potpadaju pod režim socijalnog osiguranja države prijema, u vezi sa svim pitanjima koja koja se tiču njihovog zaposlenja u toj državi i u obavezi su da plaćaju svoje poreze na prihod u državi prijema. Do sada su zaključeni sporazumi sa 16 zemalja: sa Kanadom, SAD, Holandijom, Španijom, Belgijom, Argentinom, Slovenijom, Izraelom, Makedonijom, Turskom, Portugalom, Švajcarskom, Finskom, Rumunijom, Francuskom i Nemačkom. Sa Albanijom, Italijom, Brazilom, Australijom, Ukrajinom i Belorusijom vode se pregovori radi zaključenja ovog sporazuma i ti pregovori su u toku.Treća grupa sporazuma se odnosi na vizni režim. U Republiku Srbiju bez vize u ovom trenutku mogu da uđu i borave nosioci običnih pasoša iz 73 zemlje, dok je državljanima 121 zemlje i dalje potrebna viza. Državljani Srbije sa običnim pasošima mogu bez vize da uđu u 65 zemalja, dok im je viza za ulazak potrebna za 129 zemalja. Razlika u podacima je u tome što postoji asimetričan vizni režim, odnosno u nekim slučajevima mi smo neke zemlje oslobodili viza, a oni nas ne. Uvažavajući neke naše interese, oni su nekad politički, nekad su ekonomski, nekad su turistički, ali sve u svemu, jedan broj zemalja je zadržao vize za Srbiju, a mi smo njima ukinuli vize.Mi smo doneli npr. odluku o jednostranom ukidanju viza za nosioce SR pasoša iz Katara, Kuvajta, Omana, Bahreina. Takođe, doneli smo odluku o međusobnom ukidanju viza sa Kinom i za duplo je povećan broj poseta kineskih državljana Srbiji u privih nekoliko meseci, u odnosu na isti period prošle godine. Takođe smo ukinuli vize sa Moldavijom. Nedavno smo doneli odluku o ukidanju viza za Peru, zato što je Peru jednostrano ranije doneo doneo odluku vezano za nas o ulasku srpskih državljana u Peru bez viza. Takođe, sličan sistem smo uspostavili sa Malezijom.Sporazumi o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša sa Mjanmarom, Bangladešom, Nikaragvom i Južnoafričkom Republikom su spremni za potpisivanje, dok sporazumi sa Gvatemalom, Tajlandom, Irakom, Kirgizijom i Indonezijom treba da budu ratifikovani na ovoj sednici Narodne skupštine.Pokrenuta je i inicijativa za potpisivanje sporazuma o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša sa Azerbejdžanom, Jermenijom i Gruzijom. Takođe, pokrenuli smo inicijativu da Vlada Srbije donese odluku o ukidanju viza za nosioce svih pasoša državljana Trinidada i Tobaga, a za državljane Ekvadora i Paname za nosioce običnih pasoša. Sa Bolivijom takođe radimo na usaglašavanju za sve vrste pasoša, sa Venecuelom i Indijom takođe radimo na ukidanju viza.Na kraju, međunarodni rejting pasoša Srbije. Prema podacima Passport Index-a, naš pasoš se nalazi na 37. mestu, od ukupno 199. To govori o vrednosti pasoša, ne samo u tehničkom smislu i veoma retkim slučajevima njegovog falsifikovanja, mislim da do sada gotovo da nije zabeležen slučaj falsifikovanja srpskog pasoša, ali je i politički važno da u velikom broju zemalja nije neophodna viza ukoliko se putuje sa srpskim pasošem. Da još jednom pojednostavim, naš cilj u Ministarstvu spoljnih poslova je da ukinemo vize sa što većim brojem zemalja i na tome ćemo raditi i u narednom periodu.Znači, imajući u vidu da su ovi zakoni, devet zakona, iz tri ove veoma značajne oblasti, ali i da su to oblasti oko kojih nema nekih velikih sporova, pozivam sve narodne poslanike da podrže u danu za glasanje donošenje ovih zakona, odnosno ratifikaciju ovih sporazuma. Hvala vam. **Maja Gojković** Hvala, poštovana predsedavajuća.Poštovani narodni poslanici, poštovane narodne poslanice, region Zapadnog Balkana suočava se sa zajedničkim nasleđem i do napretka regiona može doći samo zajedničkim delovanjem i promocijom koncepta tolerancije, solidarnosti i saradnje.Uz podršku institucija iz regiona, nevladinog sektora i međunarodnih partnera, mladi, kao nosioci društvenog razvoja, su ti koji svojim primerom i konkretnim aktivnostima pokazuju da je saradnja neophodna i da je rezultat iste društveni, ekonomski i kulturni razvoj regiona. Korist od svih vidova regionalne saradnje i povezivanja ljudi, kapitala, robe i usluga je višestruka, i to prvenstveno za mlade. Saradnja mladih je najbolja investicija u buduće odnose u regionu, još važnije, karta u jednom pravcu dalje od svake vrste konflikta i sporenja.Sporazum sporenja.Sporazum o osnivanju regionalne kancelarije za saradnju mladih potpisan je 4. jula 2016. godine u Parizu. Sporazum je potpuno usaglašen i nadovezuje se na ciljeve u okviru Berlinskog procesa i zasniva se na zajedničkoj deklaraciji iz Beča.

da podrži i stvori uslove za aktivnosti koje promovišu pomirenje, mobilnost, raznolikost, demokratske vrednosti, participaciju mladih, aktivno građanstvo i interkulturalno obrazovanje. Uspeh saradnje će biti meren i na osnovu kvaliteta dostavljenih projekata i konkretnih vidova povezivanja.Srbija, kada je reč o apsorbovanju fondova ima veliki potencijal. Sa uspehom smo proteklih nekoliko godina učestvovali u raznim programima za mlade na regionalnom i međunarodnom nivou, te uz ove vrlo jasne rezultate i pokazatelje smatramo da će mladi iz Srbije nastaviti ovako uspešan trend angažovanja na projektima regionalne kancelarije za saradnju

U skladu sa tim sporazumom definisani su nadležnosti i mandat regionalne kancelarije za saradnju mladih, kojim je predviđeno da će ona podržavati projekte za mlade, koji su usmereni i doprinose unapređenje i raznolikosti i demokratskih vrednosti, jačanju održive regionalne saradnje među mladima i uspostavljanju novih odnosa među mladima u regionu Zapadnog Balkana, podsticanju pomirenja, interkulturalnom učenju, povećanju regionalne mobilnosti, unapređenju evropskog duha saradnje, razumevanje i toleranciju, građevinskom aktivizmu i učestvovanju mladih u procesu odlučivanja i socijalnoj inkluziji i unapređenju mogućnosti zapošljavanja mladih.Regionalna kancelarija za saradnju mladih predstavlja platformu za saradnju i razmenu znanja i iskustva mladih, organizacija institucija za mlade iz regiona Zapadnog Balkana.Ova kancelarija osiguraće aktivno učešće i odgovoriće na stvarne potrebe mladih istovremeno im pružajući priliku da se usavršavaju i napreduju, a time i doprinesu sveobuhvatnom razvoju regiona Zapadnog Balkana.Načela na kojima će se zasnivati rad kancelarije su – mir, poverenje zasnovano na međusobnom razumevanju, poštovanje ljudskih prava, solidarnost i saradnja, ne diskriminacija i tolerancija, poštovanje i prihvatanje različitosti kao ostale demokratskog napretka u savremenom društvu.Svima treba da bude omogućeno aktivno učešće u takvom društvu, primenjujući inkluzivni pristup bez pravljenja razlika prema bilo kom osnovu ili svojstvu negujući transparentnost celokupnog delovanja.Misija regionalna kancelarija za saradnju mladih je da podrži regionalnu razmenu mladih i razmenu njihovih ideja, stvaranja osnove za buduću saradnju u regionu, zasnovane na vrednostima tolerancije i poštovanja ljudskih prava i raznolikosti, kao i posvećenosti i inkluziji i bezbednosti. Deintenzivira regionalnu saradnju mladih i institucija koja se bave mladima i da obezbedi implementaciju zajedničkih programa za mlade, koje se fokusiraju na principe demokratskog upravljanja, održivog ekonomskog razvoja, obrazovanja, inovacija, kao i da koordinira saradnjom mladih regiona Zapadnog Balkana.Kada je reč o strukturi, sa Tutom je predviđeno da se regionalna Kancelarija za saradnju mladih se sastoji od – upravnog odbora, sekretarijata, savetodavnog odbora i radnih grupa.Upravni odbor je najviši organ odlučivanja i čini ga po dva predstavnika iz svake ugovorne strane. Jedan predstavnik Vlade, koji je neposredno odgovoran za omladinsku politiku i jedan omladinski predstavnik.Postoje stalni kontakti i saradnja na bilateralnom i regionalnom nivou oblasti i omladine. Međutim, sa regionalnom Kancelarijom za saradnju mladih, stvaramo mogućnost da mladi iz Srbije kroz realizaciju projekta sa vršnjacima iz regiona, unapređuju svoje personalne i socijalne veštine, dele iskustva, uče jedni od drugih i iniciraju određene aktivnosti.Održiv je efikasan mehanizam regionalne saradnje mladih, koji je zasnovan na mobilnosti razmeni ideja, vršnjačkom učenju i toleranciji, i nezamenljiv je alat za osnaživanje mladih u ekonomskom, kulturnom i društvenom segmentu.Regionalna Kancelarija za saradnju mladih, predstavlja iskreni napor i korisno sredstvo za promovisanje kulture, saradnje i sinergije među ugovornim stranama. Ova kancelarija predstavlja funkcionalni instrument, koji će negovati pojačani dijalog, bolje razumevanje i održivi razvoj u regionu.Narodnoj skupštini Republike Srbije, predlažem da usvoji Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju regionalne Kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana.Ostajem ostvaren za konstruktivnu raspravu i za sva vaša pitanja. Hvala vam.

Predrag Jelenković. Izvolite. tim u vezi, zašto je važno podržati ovaj predlog odluke nacionalnog programa? Zato što ovaj dokument uvažava proces usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU, kao i međunarodne sporazume i razvojne planove na ovom području, a vezano za drumski, vodeni, vazdušni, transport u Republici Srbiji, na period od 2015. do 2020. godine.Isto

ovoga, postoji i obaveza prema odredbama člana 46. Zakona o železnicama Srbije, donošenja upravo ovakvog, jednog nacionalnog programa. Važno je i to da se izgradnjom, rekonstrukcijom i modernizacijom železničke infrastrukture kreira sistem za unapređenje bezbednosti, efikasnosti i pouzdanosti našeg saobraćaj. Unapređuje se nivo kvaliteta usluga, primenjuju se evropski standardi, podiže se sistem energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, prilagođavanjem železničke infrastrukture u skladu sa ekološkim zahtevima i celokupni doprinos železnice na regionalnom razvoju.Osim ovoga, nacionalni program u delu strategije razvoja, ima i funkciju za davanje smernica, iz oblasti razvoja i funkcionisanja železničkog saobraćaja, na svim prugama različitih kategorija u Republici Srbiji.Takođe, daju se smernice za donošenje odluka državnim organima i lokalnim samoupravama, ne bi li unapredili pristupačnost železničkog saobraćaja, odnosno železničke infrastrukture.Na kraju, ima funkciju da pored informacija o stanju železničkog saobraćaja, u zemlji, daju i usmeravaju informacije privredi i zainteresovanim građanima.Ono što mogu da od celog programa da istaknem, pošto dolazim iz Niša, na osnovu procene finansijskih sredstava, potrebne za sprovođenje ovog akta, navode se i sredstva, planirana ukupnom iznosu blizu 63 miliona evra za izvođenje radova i usluga stručnog nadzora za modernizaciju i rekonstrukciju pruge Niš – Brestovac iz IPA fonda uz učešće Republike Srbije blizu 16 miliona evra.Takođe, ističem da su i planirana sredstva u ukupnom iznosu od 64 miliona evra za izvođenje radova na rekonstrukciji građevinskih infrastruktura, pruge Niš – Dimitrovgrad, deonice Sićevo, Sićevačka klisura, Staničenje. Naravno, jer Republika Srbija ima svoje učešće od četiri miliona i 100 hiljada evra.U delu programa razvojne komponente u izgradnji novih kapaciteta, infrastrukture od posebnog značaja za Republiku Srbiju, pored magistralnih pruga na Koridoru 10, kroz Republiku Srbiju su uključene, između ostalog i regionalne pruge, a naravno, i deo koji se tiče juga Srbije, pre svega, pruga Niš - Crveni krst, Zaječar – Prahovo pristanište, gde se u pododeljku 5.3, razvoj železničke infrastrukture, navodi da će biti realizovani na regionalnim prugama, u planskom periodu sa investicionim vrednostima.Što Sporazuma iz Pariza, vezano za Republiku Srbiju, ono što treba da se istakne je da se Republika Srbija svoju strategiju borbe protiv klimatskih promena je započela u julu 2016. godine, a završetak je planiran za 2018. godine.Strategija se izgrađuje kroz projekat finansiranih sredstava EU osnovni razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza su, pre svega, ispunjavanje međunarodnih obaveza prema Okvirnoj konvenciji u UN, o promeni klime, čija je Republika Srbija članica od 2001. godine, zatim doprinos procesu usklađivanje nacionalnog sa sa zakonodavstvom i politikama EU i na kraju dobijani mogućnosti korišćenja međunarodnog finansiranja definisanog sporazuma. Hvala. Zahvaljujem.Da li se još neko od ovlašćenih predstavnika javlja u ovom delu rasprave? (Ne.)Hvala.Prelazimo na

Dame i gospodo narodni poslanici, nakon zaista puno zloupotreba, vezano za samo zakazivanje i početak ove sednice, sada smo prinuđeni da raspravljamo o nekih 20 i više tačaka dnevnog reda. Tačnije rečeno o 21. u jedinstvenom pretresu iako Poslovnik o radu Narodne skupštine propisuje određene uslove za to.Član 157. kaže – Narodna skupština može da odluči da obavi zajednički načelni pretres o više predloga zakona, koji su na dnevnom redu iste sednice, a međusobno su uslovljeni ili su rešenja o njima međusobno povezana. To je uslov.Ja sam molio i sve ministre koji su prisutni, a fali nam nekoliko ministara koji su određeni za predstavnike Vlade, nedostaje, pa doći će, naknadno, nije dovoljno, oni su trebali biti sad, morala je biti Zorana Mihajlović ovde da obrazloži svoje predloge zakona koje je Vlada nju odredila kao predstavnika.Morao je tu biti gospodin Rasim LJajić da nam obrazloži. Morao je biti tu da odgovori na naše primedbe.Vi

vreme?Ako je potrebno mi možemo naći ili neki mobilni telefon, fotoaparat pa da sve vreme snimamo svoje poslaničke jedinice da vidite da sam sve vreme bio prijavljen.Dakle, što se vašeg odgovora ili primedbe, kako god želite, tiče, ja nju ne prihvatam. Moj je stav i to je stav poslaničke grupe SRS da su ministri, ukoliko poštuju Narodnu skupštinu kao najviše predstavničko telo, na koje je prenet suverenitet građana, morali biti ovde.Oni su morali biti ovde u 15.30 časova i da oni čekaju nas, a ne da mi dođemo i da raspravljamo, razmišljajući o tome da li će se oni u nekom trenutku pojaviti ili neće i na osnovu čega će onda oni u krajnjoj liniji diskutovati sa nama.Izvolite gospodine Nedimoviću, tu?)Nije tu Zorana Mihajlović i nije tu Rasim LJajić.Dakle, ja sam zamolio sve prisutne ministre da objasne u skladu sa članom 157. Poslovnika, na koji način su povezani zakonski predlozi, odnosno na koji način su rešenja koja su data, među njima, međusobno povezani.Ja ću više radi javnosti, nego računajući na dobru demokratsku praksu, jer nju nažalost ovde nemamo, navesti neke.Mi

na koji način je to zakonsko rešenje povezano sa Zakonom o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Češke, o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala? Na koji način, šta je uslovljeno, na koji?Evo, smeje se gospodin Đorđević, ministar odbrane i njemu je smešno i dobro je da vam je smešno, gospodine Đorđeviću, ali ja se nadam da neće biti smešno i građanima Srbije. Ne smejete se vi meni, vi se smejete građanima Srbije. Vi njih ismevate kršeći Poslovnik i to je suština.Možete vi ovde imati 126 glasova, a smeju se još neki iz vaše koalicije, možete se bahato ponašati, možete kršiti Poslovnik, ali to su radili i žuti, pa gde su sada? Nema. Kako su radili, tako su i prošli, ali ste vi sve ono negativno što su oni radili preuzeli i unapredili u mnogim stvarima.Idemo dalje, da vidimo na koji način je Sporazum o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala, povezan sa Nacionalnim programom javne železničke infrastrukture? Na koji način?Da Na koji način?Da li možda češko vojno groblje u Kragujevcu, da ne planirate tuda neku prugu? Na koji način je ovo povezano? Ovo je suprotno zdravom razumu, suprotno je demokratskoj praksi, a što je najvažnije, suprotno je Poslovniku o radu Narodne skupštine.(Vladimir čujem.)Jeste, tako je, naravno da prvi put čujete, ali da ste pročitali bilo šta od tačaka dnevnog reda za čije ste objedinjavanje glasali, vi biste to znali, ali nažalost, ne znate. Od vas se to i ne očekuje, zato imate ono zvonce,

da li shvataju?Siguran sam da ne. Nemojte reći da nemam pravo da pitam ministra. Ako nemam pravo da ih pitam, onda su oni ovde izlišni, ako nisu došli nama da drže predavanja, a pažljivo sam slušao ministre.Budite i vi strpljivi, polako.

to će razumeti građani Srbije.Ja u okviru 20 minuta mogu da obrazložim kako god hoću zašto ne treba glasati ni za jedan od ovih predloga, kako god hoću, shvatićete i vi, ali sačekajte da dođem do poente.Dakle, poente.Dakle, na koji način je Sporazum o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala povezan sa Zakonom o potvrđivanju Sporazuma, izmenama Sporazuma između Vlade Srbije i Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju i na koji način? Ima li bilo ko iz vladajuće koalicije ko je to u stanju da nam kaže? Kakve veze to ima jedno sa drugim? Nema nikakve.Koji su članovi povezani ovim sporazumima, šta je to međusobno uslovljeno? Nema. Kao što ne možete reći ni za hitan postupak, evo da se vratim na to.Mi to.Mi smo prvi predlog koji je na današnjem dnevnom redu u objedinjenoj raspravi, dobili 25.10. po hitnom postupku prošle godine u oktobru i danas raspravljamo o tome. Ako je bilo hitno, što niste stavili na neku od prethodnih sednica? Imali ste tu mogućnost. Vas to nije zanimalo, zato što vas ne zanima demokratska parlamentarna praksa i zato što suštinski demokratiju ne razumete.Idemo razumete.Idemo dalje, na koji način je Sporazum o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala povezan, slušajte sada, sa Predlogom zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade specijalne administrativne regije Hong Kong, Narodne Republike Kine o vazdušnom saobraćaju? Vazdušni saobraćaj u Hong Kongu sa grobovima i ratnim memorijalima. Kako to da razumemo? Evo ja priznajem, ja ne razumem. Ko god je sposoban u stanju od ministara, možda gospodin Vulin ili gospodin Dačić, neka se isprsi pa neka to objasni.Idemo objasni.Idemo dalje, takve veze ima Javna železnička infrastruktura sa Sporazumom o statusu i funkcijama Međunarodne komisije za nestala lica? Kako je to međusobno uslovljeno? Ima li tu ko šta može da kaže?Dalje, mi imamo Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju regionalne kancelarije za saradnju mladih. Pa, jel kancelarija za saradnju mladih uslovljena ratnim grobovima i vojnim memorijalima? Ja mislim da nije.Imamo dalje, Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Republike Nemačke o obavljanju plaćanja delatnosti članova porodica ili članova diplomatskog konzularnog predstavništva. Na koji način je ovo uslovljeno sa ratnim grobovima i vojnim memorijalima?Imate Sporazum o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije, evo, tu će biti gospodin Dačić, on je nadležan, pa će on biti stručan da odgovori, o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša. pasoša. Nagradno pitanje, gospodine Dačiću, je – na koji način je ovo povezano sa ratnim grobovima i vojnim memorijalima? Vi kao Vi kao čovek koji je u mnogo saziva bio u Narodnoj skupštini Republike Srbije, koji je u više saziva bio i član Vlade Republike Srbije, treba da kažete da li je ovo zloupotreba i da li vi pristajete na to? Očigledno pristajete, čim sedite tu i nemo posmatrate šta se radi, čim predstavnici Poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije za to glasaju. Znači, ne smeta ne smeta vam.Ima tu još, da ne čitam sve. Na primer, Sporazum između Vlade Srbije i Vlade Republike Belorusije u oblasti turizma. I turizam je valjda povezan sa ratnim grobovima i vojnim memorijalima u Češkoj ili češki u Srbiji?Ovo što radite je, rekao bih, potpuno suprotno dobroj parlamentarnoj praksi.Predlog

o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Republike Albenije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o osnivanju balkanskih vojnomedicinskih snaga.

Hoćemo protiv Nemačke? Hoćemo protiv bilo koje druge države? U slučaju rata, ovo su države iz našeg neposrednog okruženja. Ovo su države koje imaju teritorijalne pretenzije prema Republici Srbiji.Vi imate otvorene izjave koje dolaze sa Kosova, iz Makedonije, iz Republike Albanije, gde vam otvoreno prete i obećavaju formiranje nekakve velike Albanije. 23. maja održan Nacionalni festival Ridvana Ćazimija, koji je likvidiran u sukobu sa oružanim snagama Republike Srbije, uz učešće ljudi rukovodstva opštine Bujanovac, predstavnika vlasti iz opštine Preševo, kulturno-umetničkih društava i predstavnika sa teritorije tzv. republike Kosova. Oni su čak poneli i zastave nezavisnog Kosova i zaustavljeni su zbog toga i vraćeni na administrativnom prelazu. To možete da proverite službenim putem.A šta vi radite? Vi hoćete da nekakve zajedničke vojno-medicinske snage sa njima formirate. Ovo je suprotno interesima Republike Srbije. Ponavljam, u slučaju rata, ovo su sve agresorske i neprijateljske zemlje. Sa kim bi mi to mogli da se sukobimo? Hoćemo sa Slovačkom? Hoćemo sa Kinom? Sa kim? Ako Srbija bude uvučena u ratni sukob, to će biti sukob sa nekom od okolnih država sa kojom se graničimo. I ponavljam, sa nekom od država koje imaju teritorijalne pretenzije prema Republici Srbiji i koje tu činjenicu ne kriju.Šta kriju.Šta stoji u Sporazumu? Opet, mnogo toga negativnog. Prvi član, pored definicija, vi kažete da će zemlja domaćin ovoga sporazuma i zemlja domaćin Stalne organizacije balkanskih vojno-medicinskih snaga biti Makedonija. A zašto Makedonija? Ko je to odlučio? To vas pitam iz dva razloga. Pre svega, zato što je Srbija centar tog regiona. Znači, geografski gledano, mi smo centar. Jel tako?Druga stvar – najveća smo država. Kada uzmete Kada uzmete to u obzir i kada uzmete u obzir deo iz obrazloženja koje ste vi iz Ministarstva odbrane dali, a to je da vi kažete da posebno treba imati u vidu da vojno-medicinski kapaciteti Republike Srbije predstavljaju komparativnu prednost Republike Srbije u odnosu na druge države zapadnog regiona, dakle, mi smo vodeća zemlja u toj oblasti, zašto bismo onda dozvolili da neka druga država, posebno Makedonija koja je krajnje nestabilna i koja, kako neki čelnici, državni funkcioneri od država koje će biti članice ovoga sporazuma tvrde, ona će biti deo velike Albanije, zašto bismo mi u velikoj Albaniji pravili bilo kakve vojno-medicinske snage? Mislim da je to apsurdno.Još jedna veoma bitna stvar, a to je i finansijsko pitanje. Naime, tamo gde bude centar, tamo će se trošiti novac. Troškovi Srbije će, naravno, biti veći, ukoliko je centar u nekoj drugoj državi.Sve ovo je trebao biti razlog da se makar dalje pregovara, ali, kažem, mislim da u osnovi ovo ni po koju cenu ne treba prihvatiti,

i kaže sledeće – da se ona utvrđuje da bi unapredila i olakšala upotrebu medicinskih operativnih sposobnosti u regionu zapadnog Balkana. Svrha balkanskih vojno-medicinskih snaga je da obezbedi medicinsku podršku, itd. Dalje se kaže: „Cilj je da se omogući zemljama da obezbede neophodne sposobnosti za međunarodne operacije, da unaprede nacionalne kapacitete za pružanje medicinskih usluga, kao i da se dostignu nacionalni ciljevi i ciljevi NATO“. Cilj sporazuma je da se omogući, pored ostalih, da se ostvare ciljevi snaga NATO, NATO pakta NATO pakta koji nas je bombardovao, NATO pakta koji je ubijao građane Srbije, NATO pakta koji je glavni promoter nezavisnosti Kosova i Metohije, NATO pakta koji štiti šiptarske zločince, NATO pakta koji je neprijateljski, ljudi.Može li bilo ko od vas da ustane i da kaže da je NATO pakt prijateljski prema Srbiji, ne 1999. godine, nego i u ovom trenutku? Neprijateljski je, jer nam otimaju Kosovo i Metohiju. Pitanje je šta će sledeće oteti. NATO pakt je neprijateljska organizacija. Zašto bismo mi stvarali savez, stvarali vojno-medicinske snage koje će ostvarivati ciljeve NATO pakt. NATO pakt sutra može biti da se uništi Rusija. Može biti da se uništi bilo koja druga zemlja na svetu, kao što je došla na red Srbija, kao što je Irak, kao što je Libija, kao što je Sirija.Pitanje Sirija.Pitanje je ko će se sledeći naći na udaru NATO pakta ili pojedinačnih zemalja NATO pakta. Zašto bi Srbija u tome učestvovala? Zašto bismo ostvarivali zločinačke ciljeve? Zašto bismo mi stvarali vojnomedicinske snage koje će ubijati, odnosno učestvovati, lečiti vojnike NATO pakta koji ubijaju tuđu decu? Zašto Srbija to da radi? Ovo nije naš interes. Ima li ko da odgovori od ministara? Nema.Onda kaže – balkanske vojno-medicinske snage su na raspolaganju za eventualno aktiviranje na zahtev jedne ili više strana ili na zahtev međunarodne organizacije. Koja je to međunarodna organizacija odgovarajuća? Zamislite, na zahtev odgovarajuće međunarodne organizacije?

odgovorila na izazove sa kojima smo se kao zemlja i narod suočili. Mi smo neutralni od 1945. godine, pa su uništili bivšu SFRJ, pa su bombardovali Republiku Srpsku, pa su okupirali Republiku Srpsku Krajnu.

Hvala.

dva dokumenta koja se nalaze na dnevnom redu, najpre o Predlogu odluke o Nacionalnom programu javne železničke infrastrukture za period od 2017. do 2021. godine.Donošenje ovog Nacionalnog programa javne železničke infrastrukture je izuzetno i sa njim se ne vrši zapravo usklađivanje sa propisima EU, već konkretno usklađivanje sa direktivom Evropskog parlamenta i Saveta o uspostavljanju jedinstvenog evropskog železničkog prostora.Zbog čega smatramo da je donošenje Nacionalnog programa javne železničke infrastrukture za period od 2017. do 2021. godine izuzetno značajno? Zato što je ovaj dokument osnovni. NJime se prvi put detaljno utvrđuju prioriteti razvoja, planiranja, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja funkcionalne železničke infrastrukture, kao i konkretna visina i izvori, odnosno potencijalni izvori neophodnih potrebnih finansijskih sredstava.Ovaj dokument predstavlja temeljan pregled trenutnog stanja, detektovanih problema, ali i predloga kako odgovoriti na konkretan problem, a sve u cilju unapređenja železničkog transporta.Ovaj osnovni dokument, Nacionalni program, daje smernice za donošenje odluka kako državnim organima, tako i organima lokalne samouprave, odluka koje se tiču unapređenja saobraćajne privredne infrastrukture.Ono što je takođe značajno, ovo je prvi dokument koji Vlada Republike Srbije predlaže Narodnoj skupštini na usvajanje za poslednjih 25 godina

nacionalnog programa, koji pored pregleda projekata koji su zaista u fazi izvođenja radova ili u fazi pripreme za izvođenje radova i za koje postoje potencijalni izvori finansiranja, kao što je na primer deonica Novi Sad-Subotica-granica Mađarske, za koju su u toku aktivnosti vezane za analizu mogućnosti predprojektovanja tehničke dokumentacije finansirane iz IPA 2011.

koji projekti u prethodnom periodu, nažalost, nisu bili u vrhu prioriteta i za koje još nije obezbeđen tačan izvor finansiranja.To su pruge kojima se kompletiraju magistralne pruge, prvenstveno deonica Koridora 10, i koje su od izuzetnog značaja za povezivanja kako upravnih okruga, odnosno tako i geografskih regiona u Srbiji. Spomenuću samo nekoliko. Na primer, projekat rekonstrukcije pruge Pančevo glavna-Zrenjanin-Banatsko Miloševo-Senta-Subotica, pruga izuzetno značajna upravo zbog toga što povezuje privredne centre Pančevo, Zrenjanin, Kikinda i Senta sa evropskim okruženjem preko Koridora 10 i, naravno, stanicama čvorova Beograd i Subotica. Ova pruga je geografski-funkcionalno zapravo paralelna sa Koridorom 10, kroz Srbiju, Beograd-Novi Sad-Subotica-Budimpešta i samim tim predstavlja rezervni pravac u slučaju eventualne rekonstrukcije ili udesa na prugama na Koridoru 10.Drugi projekat je projekat rekonstrukcije pruge Segedin-granica Mađarske-Horgoš, Subotica-fabrika „Čikerija“-granica Mađarske, znači Baja. Subotica-Horgoš-Segedin kao regionalna pruga povezuje vojvođanske gradove sa južnim delovima, sa gradovima u južnoj Mađarskoj. Ova pruga je trenutno jednokolosečna Ova pruga je trenutno jednokolosečna dužine 27 kilometara na području Republike Srbije i planirano je da se izvrši ova rekonstrukcija na inicijativu Mađarske strane i AP Vojvodine. Ovo nikako nije samo jedan mađarsko-mađarski projekat, već je od izuzetnog značaja za razvoj celog regiona i svih onih sredina i mestašca koja se nalaze na ovoj putanji, a i šire.Za spomenutu deonicu, odnosno za deo, deonicu pruge Segedin-granica Mađarske-Horgoš-Subotica izrađena je tehnička dokumentacija iz sredstava IPA fondova, sa kofinansiranjem iz budžeta AP Vojvodine i procenjena vrednost investicije za ovu deonicu je oko 46 miliona evra. Plan je da vozovi na ovoj deonici u budućnosti saobraćaju sa 120 kilometara a za deonicu pruge Subotica-fabrika „Čikerija“-granica Mađarske-Baja data je podrška da se sa Mađarskoj aplicira za kompletiranje tehničke dokumentacije za ovu deonicu pruge dužine 12 kilometara iz sredstava IPA fondova, odnosno programa prekogranične saradnje.Smatramo saradnje.Smatramo da je izuzetno značajan razvoj, to razvijanje regionalne pruge, jer verovatno ćemo se svi složiti da ona doprinosi privrednom, društvenom i regionalnom razvoju, kroz unapređenje pristupačnosti područja kroz koje prolaze ove pruge i radi jednostavnijeg, lakšeg, pouzdanog prevoza između spomenutih regionalnih centara za sve zainteresovane korisnike.Razvijanje korisnike.Razvijanje mreže regionalnih pruga je izuzetno značajno i zato što se time doprinosi i samoj bezbednosti saobraćaja, odnosno povećanju kvaliteta železničke infrastrukture, primeni evropskih standarda, izuzetno značajnoj pristupačnosti železničke infrastrukture za sve, zaštiti životne sredine itd.Na početku svog izlaganja sam spomenula transevropske mreže. Uspostavljanje i razvijanje transevropskih predviđeno je Ugovorom o Evropskoj zajednici. Kroz pregovaračko Poglavlje 21 se preuzimaju pravne tekovine EU i nova infrastrukturna politika EU zapravo definisana Uredbom Evropskog parlamenta i Savet o smernicama za razvoj transevropske saobraćajne mreže, koji je objavljen još u decembru 2013.

Opšti cilj EU je da se postupno, postepeno do 2050. godine većina građana i preduzeća tako poveže na te sveobuhvatne mreže da niko ne bude udaljeniji, znači, na dužini koja bi bila veća od 30 minuta. U skladu sa tim ciljem, izuzetno je značajno spomenuti da će se jako uveličati, zapravo utrostručiti fondovi EU, sredstva EU za saobraćajnu infrastrukturu u ovom budžetskom periodu od 2014. do 2020. godine i oni će iznositi 26 milijardi evra u u okviru kohezionih instrumenata.Za našu poslaničku grupu je izuzetno značajna i činjenica da se u nacrtu odluke Nacionalnom programu programu javne železničke infrastrukture, da je o njemu vođena izuzetno kvalitetna javna rasprava i da su određeni predlozi prihvaćeni, znači, predlozi koji su se pojavili tokom javne rasprave. Spomenula bih samo dva najznačajnija. Jedan je predlog da lokalne samouprave i upravljači putne infrastrukture budu uključeni u aktivnosti unapređenja bezbednosti saobraćaja.Konkretno pojavio se predlog da lokalne samouprave, na primer Direkcija za izgradnju grada Subotice, budu uključene u nadzor sprovođenja i održavanja putnih pravaca, jer s obzirom da održavanje sufinansiraju lokalne samouprave. Izuzetno značajno, odeljak, znači, spomenula sam da postoje planirani projekti koji još nisu u fazi izrade dokumentacije za koju je nepoznat izvor finansiranja, da su uneti podaci iz međunarodnog IPA projekta za prugu Subotica-Horgoš, tj. unet je projekat Subotica-Čikerija.Želela Subotica-Čikerija.Želela bih još vrlo kratko da govorim o planiranim projektima međudržavne bilateralne saradnje u regionu jugoistočne Evrope. Zemlje jugoistočne Evrope su identifikovale potrebu za saradnjom na razvoju železničkog saobraćaja. Jedan od rezultata saradnje je projekat modernizacije pruge Beograd-Budimpešta ili detaljnije Beograd – Novi Sad – Subotica – granica Mađarske – Budimpešta. Predmet projekta je izuzetno značajna modernizacija postojeće, nažalost, jednokolosečne i dotrajale železničke pruge Beograd – Subotica – državna granica – Kelebija, u okviru celovite pruge Beograd-Budimpešta, Koridor 10B, u izuzetno savremenu dvokolosečnu interoperabilnu prugu za mešoviti, kako putnički, tako i teretni saobraćaj i planirana brzina vozova na ovoj deonici bi trebala da dostigne 200 kilometara čas.Rekonstrukcija i modernizacija deonice Stara Pazova-Novi Sad, to takođe moramo da naglasimo ovde, je predmet realizacije kredita Vlade Ruske Federacije. Ova navedena deonica je po svim karakteristikama izuzetno najteža, najsloženija po topografskim, geotehničkim, hirotehničkim, prostornim, urbanističkim i ostalim karakteristikama, najteža i najsloženija, ali se očekuje skoro.Međunarodni značaj pruge Beograd-Budimpešta, koja predstavlja deo tradicionalnog železničkog tranzitnog koridora za vezu zapadne i centralne Evrope sa Grčkom, Turskom, Bliskim Istokom, je panevropskim prioritetnim koridorima i sporazumima. Ovim panevropskim prioritetnim sporazumima i koridorima se definišu planovi i standardi razvoja Trans-evropske železničke mreže, a koje je u vidu zakona Republika Srbija ratifikovala.Dozvolite mi da u nastavku svog izlaganja se osvrnem na još jedan konkretan sporazum ili statut. Takođe bi ovo izlaganje vezala za evropske integracije, izuzetni značaj jačanja regionalne saradnje. Kao što znamo, Srbija posebnu pažnju Srbija posebnu pažnju pridaje neformalnom postavljenom skupu zapadno balkanska šestorka, takozvanom, i kao što znamo tzv. Berlinski proces je zapravo inicirala nemačka kancelarka Angela Merkel. Moramo spomenuti, vi ste verovatno, gospodine ministre, u svom uvodnom izlaganju pričali o tome da je kao deo Berlinskog procesa, znači, na Samitu u Parizu 4. jula 2016. godine, zapravo prvi rezultat tog samita je bila deklaracija, koja se odnosila na nekoliko tema, od migrantske krize preko borbe protiv terorizma, ali izuzetno značajne evropske perspektive celog zapadnog Balkana, ekonomske saradnje u celom regionu, poboljšanja poslovne klime, napredak u povezivanju oblasti transporta i energetike i ono o čemu danas ovde razgovaramo, između ostalog, saradnja mladih i bolja mobilnost, rast zaposlenosti i pomirenje.Izuzetno je značajno potpisivanje sporazuma o uspostavljanju regionalne kancelarije za saradnju mladih od strane premijera učesnika tzv. zapadno balkanske šestorke, i to je konkretno dostignuće Samita od prošlog jula.Kao što znamo, agenda povezivanja je jedan od ključnih stubova berlinskog procesa, međusobne saradnje, kako u regionu, kao i saradnje sa EU. Zapravo, suština ovog sporazuma, koji je konačno na dnevnom redu Narodne skupštine, sa njim se želi postići što veća mobilnost, raznolikost, promovisati demokratske vrednosti, aktivno građansko učešće i interkulturalno obrazovanje mladih. Predlog zakona zapravo predlaže osnivanje, odnosno osniva se regionalna kancelarija za saradnju mladih. Znamo da je dogovoreno sedište u Tirani. Izuzetno je značajno da ona podržava regionalnu razmenu koja je izuzetno bitna između mladih ljudi iz celog regiona, njihovu saradnju, ali i institucija koje se bave konkretno pitanjima mladih i obezbeđuje se implementacija zajedničkih programa sa fokusom na mlade.Kao što ste vi izjavili, gospodine ministre, ovo telo je izuzetno značajno za mlade u regionu, jer ono zapravo predstavlja jednu platformu za njihovu saradnju i kreiranje zajedničkih programa. Koliko smo shvatili, svakako pozdravljamo, da je ona zamišljena kao jedna regionalna kancelarija za razmenu znanja i iskustva mladih, a cilj je da se odgovori kako na njihove potrebe, tako da se i neko njihovo znanje i iskustvo unapređuje, da se oni svakako usavršavaju i napreduju u budućnosti. Verujemo da će kroz direktne susrete oni zaista dovoljno naučiti jedni o drugima i da će doprineti boljem razumevanju i međusobnom razumevanju u regionu.Iako se mladi u regionu razlikuju među sobom, zapravo se svi oni suočavaju sa vrlo sličnim, ako ne identičnim problemima, naravno, samo ako pričamo o regionu, a tako i u Evropi, jedan od najvećih je nezaposlenost, velika nezaposlenost među mladima, korupcija i odliv mozgova. Upravo zbog toga je ova njihova razmena, među ovim zemljama, izuzetno značajna, i problem mobilnosti, oni se najviše žale na prepreke u mobilnosti, a u vidu nepriznavanja diploma u raznim… jedna zemlja ne priznaje diplome druge i to otežava mobilnost. Nadamo se da će ovaj sporazum to olakšati.Ne želim da pričam o detaljima, ali svi smo upoznati o finansiranju, funkcionisanju, zapravo kako je ona zamišljena, ali verujem da je dosadašnja praksa pokazala da mobilnost mladih, njihova saradnja zaista doprinosi boljem razumevanju u regionu i da će će etničke i verske predrasude i stereotipi u zemljama regiona, zahvaljujući ovom projektu, nestati.Za sam kraj, poslanika grupa Savez vojvođanskih Mađara i Partija za demokratsko delovanje će u danu za glasanje podržati sve predloge koji se nalaze na dnevnom redu. Zahvaljuje.

Gospodine Arsiću, prekršen je član 27, 105, 106, 107. i 108. O čemu se radi? Vi znate da niko ne može ometati govornika na bilo koji način, da su svi dužni da ga slušaju.

vama.Dakle, postoji skupštinska kantina, ovo je skupštinska sala. U skupštinskoj sali se vodi diskusija o zakonima. Apsolutno je nekorektno da za vreme izlaganja bilo kog poslanika prolaze konobari da zveckaju, da donose šećer, da donose mleko, da pitaju ko kakvu kafu hoće, da ministri sve vreme pričaju, ali ne na način koji je predviđen Poslovnikom. Nisu se prijavili za reč, pa je dobili, nego pričaju međusobno o tome kakva je kome kafa stigla.Molim vas, gospodine Arsiću, da uputite ministre, ako već žele da popiju kafu, nije to sporno, ima ministara koji danas nisu došli, neka lepo izađu, neka to urade na mestu koje je za to određeno. Nemojte da to rade u sali Narodne skupštine Republike Srbije. Dakle, na taj način vi biste štitili dignitet Narodne skupštine, dignitet građana koji su glasali za vas. Upozorite ministre da se negde mora podvući crta. Oni su ovde došli da odgovaraju na pitanja poslanika, da nam predstave zakone koje zastupaju, nisu došli na kafu. Ovo nije kafić, ovo je Narodna skupština Republike Srbije. Uvaženi poslaniče, smatram da nije počinjena povreda Poslovnika. Nedavno je predsednik vaše poslanike grupe, poslanik Vojislav Šešelj tražio kafu tražio kafu da mu konobar donese u prvi red gde je sedeo tačno na vašem mestu. On je tu kafu dobio. Smatrali ste, sedeli ste iza njega, da nije povređen Poslovnik, još manje ministri koji će sedeti ovde satima sa nama ne krše Poslovnik, uostalom oni ni ne mogu da krše Poslovnik, već ja.Zahvaljujem se puno, ali ne možete da imate dvostruke aršine. Ako Vojislav Šešelj može da pije kafu u klupama za poslanike, naravno da ministri mogu. Ne možete da se javljate, da polemišete sa mnom, na moj odgovor na vaše traženje povrede Poslovnika. Hvala vam lepo.Reč ima narodni poslovnik Poštovana gospođo predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, članovi Vlade Republike Srbije, uvažena gospodo iz Ministarstva odbrane, verujem da ste se danas svega nagledali i naslušali.Da me se ne optužilo da sam pristrasan povodom NATO-a i nekih opservacija u vezi sa tim, reći ću vam, da sam u ovoj sali bio prvi koji je ušao u NATO, 1982. godine. Dakle, daleko vreme je prošlo i to u Monsu, intervju sa vrhovnim komandantom NATO-a, američkim generalom Bernardom Rodžersom.Zašto su ovi svi zakoni danas, po nekim procenama, skupljeni i da li ima tu teorije zavere, ili postoji neka loša skrivena namera? Pretpostavljam da su svi ti predlozi zakona došli na red za ratifikaciju, pa su sticajem tih okolnosti se našli praktično jedan do drugog.Ovom prilikom bih pokušao da odgovorim na neke procene oko Balkanskih vojno-medicinskih snaga, da li je to na neki način uključivanje, indirektno, Srbije u NATO ili nije. Ovde se strogo kaže - da se definiše organ za organizovanje i sprovođenje, obuku i operaciju i to je stalni mirnodopski ogranak balkanskih, odnosno organ balkanskih medicinskih snaga, što znači da se ne radi o ratu. Ukoliko bi došlo do ratne situacije, naravno da od tih zajedničkih balkanskih medicinskih snaga ne bi bilo ništa, da se to jednostavno onda raskida.Mi treba da znamo da je Srbija jedina država u ovom regionu koja je zadržala vojno zdravstvo. U svim republikama bivše Jugoslavije vojno zdravstvo više ne postoji. je brend, ne samo Vojske Srbije, nego i države Srbije. Posle Srbije, možda, najkvalitetnije zdravstvo ima Makedonija. Dakle, zašto je Makedonija izabrana kao sedište za prvu rotaciju tih zajedničkih balkanskih medicinskih snaga? Verovatno zato što je i ona po zdravstvu najkvalitetnija posle Srbije.Ne bih tu tražio neke razloge da li tu ima nekih skrivenih namera. Ne, podsetio bih vas, da i u Drugom svetskom ratu, da su i saveznici i Nemci, čak, lečili međusobno ranjene, a bili su u proglašenom ratnom stanju. Naravno, da u slučaju bilo kakve konfliktne situacije od tih zajedničkih balkanskih medicinskih snaga nema ništa, a ovde se strogo i definiše da će one poslužiti za slučaj otklanjanja posledica prirodnih katastrofa u regionu. Ko može da ih uputi? Verujem, da u bilo kakvu vrstu ratne operacije te medicinske snage, što se tiče Srbije, neće moći ići bez odluke ovog Parlamenta.Prema tome, svaka druga pretpostavka, ili hipotetsko razmatranje da li bi išli ili ne bi išli, mislim da u ovom času nema mesta tome, jasno je ko to određuje. Apsolutno je van bilo kakve realnosti da bi Skupština, Parlament Srbije podržao da vojno-medicinska ekipa Srbije ode, recimo, u neku borbenu misiju u okviru NATO-a. To se čak i prethodna vlast nije usudila se da stavi u parlamentarnu raspravu kad je bila procena da četiri srpska lekara u Avganistanu u okviru Misije bi značila puno za imidž Srbije, pa ni tada to nije stavljeno u skupštinsku proceduru.Mi moramo da znamo da ugled vojnog zdravstva Srbije je u regionu najveći, da čak i strane diplomate

gde je prisutno 47 država iz sveta, od čega i neke neutralne vojne države, kao što je Austrija, dakle, države sa svih kontinenata.Ti vojni lekari tamo stiču dragocena iskustva iz lečenja, raznih vrsta bolesti, što nije neinteresantno za našu zemlju, s obzirom da nam dolazi i prolazi kroz ovo područje veliki broj migranata koji sa sobom mogu da nose različite vrste oboljenja. Gde ćemo mi iskustva oko prevencije o svemu tome nalaziti, ako ne šaljemo naše vojno-lekarske timove u takvu vrstu misija? To nisu borbene misije, istina. Postoje određen broj vojnika koji njih tamo štiti, naših vojnika, ali to je jedno dragoceno iskustvo. Konačno veliki deo tih troškova, najveći deo troškova pokrivaju UN, hajde da kažemo što nije zanemarljivo, pustimo ljude i da malo zarade novce, da zarade pare.Bivša Jugoslavija je imala isto takve misije u inostranstvu, gde su ljudi se javljali da idu, upravo zato jer je to određeno materijalno dobro.Drugo, niko nikog ne tera da ide u takve misije. To su dobrovoljne misije, svako ko ide u misiju, da li u okviru da li Evropske unije, misija u borbi protiv pirata u Indijskom okeanu ili u okviru misije u Centralnoafričkoj republici, to su dobrovoljci. Oni potpisuju ugovor, idu na sopstveni rizik.Prema tome, nemam straha od te vrste naše vojne prisutnosti u inostranstvu. Ova misija u Centralnoafričkoj republici već se pokazala kao jako dobra, mislim da je sada četvrta rotacija otišla nedavno. Tamo je građanski rat od 2013. godine, vojska Srbije je tamo prisutna od 2014. godine, u okviru pomaganja politike nacionalnog ujedinjenja, odnosno politika koja ide ka nekoj vrsti prestanka građanskog rata između hrišćana i muslimana.U ovom času, Vlada kontroliše samo glavni grad Banguji, gde se muslimanska plemena Seleka i hrišćanska Balaka, međusobno tuku, kažem, još od 2013. godine. Naše snage su su koncentrisane u vojnoj bazi „Morava“. Tu je naša bolnica, 200 metara od naše baze i mogu reći, ono koliko sam čitao strane štampe, strane vojne listove, da su iskustva naših snaga vrlo pozitivno ocenjena, da su naše jedinice dobile velika priznanja i to je nešto što pospešuje jedan imidž Vojske Srbije, pre svega, na tom humanitarnom planu, niko tamo ne ide da se bori, niti time možemo da navučemo neku vrstu osvetničkih,terorističkih akcija na našoj teritoriji. Lokalna plemena, koja se međusobno sučeljavaju, jako dobro znaju da mi tamo nismo u borbenoj misiji, nego upravo da pomognemo tom narodu.Vojno-tehnički sporazum sa Belorusijom je vrlo značajan za nas, zato što je Belorusija, po svojoj vojnoj tehnici najfinije u nekadašnjem Sovjetskom savezu. Bio sam u njihovoj bazi „Baranovići“ i njihovom vojno-tehničkom zavodu „Baranovići“, oni imaju jeftiniji remont nekih vojnih vazduhoplova, čak nego, možda i Rusi. Jako je dobro sa njima sarađivati, zato što su vrlo otvoreni prema nama, imamo prijateljske odnose, nema političkog ucenjivanja.Sa druge strane, njihov remont je vrlo kvalitetan. Kod nas se obično Belorusija doživljava u jednom pežorativnom smislu, ali ću vam reći da je Belorusija ono što je nekad bila Slovenija u bivšoj Jugoslaviji, fina tehnika, precizna tehnika i vrlo moderne tehnologije. NJihov pukovnik, pilot, u bazi u „Baranovićima“ ima platu 900 dolara.

odnosno Predlog zakona treba izglasati zato što je Slovačka, u bivšoj Čehoslovačkoj, bila nosilac vojne industrije. Nama je, jedno vreme, za naše topove, haubice „Nora B-52“, dok nismo nabavili uređaj za bušenje topovskih cevi, nama su cevi stizale iz Slovačke, iako je Slovačka članicaNATO-a, ali su imali jedan vrlo blagonaklon stav prema našoj vojnoj industriji i pomagali su nam kad god su mogli. Konačno, Slovačka nije priznala Kosovo i to treba imati, takođe, u vidu kad govorim.Pozdravio bih i ovaj Predlog zakona, što je ministar Vulin ovde predložio, zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala, što je vrlo značajno zbog naše istorije. Ovde bih izneo jednu stvar, koju verovatno vi, verujem najveća većina vas ne znate, tražio bih i da sa Vladom Nemačke potpišemo takav sporazum, jer mi u Osnabriku imamo najveću severnu grobnicu. Ono što je u Solonu Zejtinlik, to je u Osnabriku logor jugoslovenskih kraljevskih oficira, 12.000 jugoslovenskih kraljevskih oficira je bilo u logoru u Osnabriku za vreme Drugog svetskog rata.Tu su bili, većinom, samo Srbi i Crnogorci, među kojima je i poneki Slovenac. Nemci su puštali iz logora Mađare, Slovence, puštali su Makedonce, Bosance i Hrvate. Srbi i Crnogorci su ostali u logoru i, kažem, poneki Slovenac je ostao, jer je ostao veran zakletvi.U tom logoru je bilo 600 Jevreja, aktivnih i rezervnih oficira Jugoslovenske kraljevske vojske, koje su Nemci 1941. godine pokušali da izvuku i pošalju u Aušvic. Naši oficiri su se tom potezu suprotstavili, bilo je čak i fizičkih obračuna, nije bilo pucnjave, ali Jevreji su ostali u logoru i spašeni su njihovi životi. Gledajte, Spilberg je napravio film „Šindlerova lista“ od 700 Jevreja koje je on spasio. Mi kao Srbija zaboravljamo nešto što je bilo pozitivno za srpski narod u Drugom svetskom ratu kada je taj kontekst u pitanju.Jugoslovenski kraljevski oficiri su u Osnabriku spasili 600 jevrejskih ratnih zarobljenika koje je štitila Ženevska konvencija i zbog toga su ostali živi jer su se naši suprotstavili da budu izvučeni iz logora i poslati u Aušvic.Predlažem ministru Vulinu da se o tom memorijalnom kompleksu u Osnabriku povede računa. Bio sam 2009. godine tamo jer je moj pokojni otac bio jedan od oficira Kraljevske vojske koji je bio četiri godine u tom logoru. Znam detalje svega što se tamo dešavalo. Tamo postoji naša jaka crkvena opština, postoji memorijalni kompleks i jedna jedina baraka koja je očuvana, jer se naš tamošnji živalj bori da to ostane kao spomen soba. Dakle, predlažem Vladi da se i Nemačkoj uputi predlog radi postizanja sporazuma o očuvanju tog logora koji ima fantastičnu simboliku ne samo za srpski narod, nego i kao dokaz pozitivnih stvari koje su Srbi, Kraljevski oficiri uradili u Drugom svetskom ratu. Hvala na pažnji.